Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 660 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se sukladno članku 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona.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 Cilj ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, s konačnim prijedlogom zakona, je primjena dvije odluke Europske Komisije. Radi se o sljedećem, dakle proizvodi koji su na tržištu moraju biti sigurni, a katkada se već u toku, kako se proizvodi nalaze u tržištu ustanovi dakle da bi neki proizvodi, da neki proizvodi nisu sigurni i tada bi ih trebalo zabraniti ili ograničiti njihovu upotrebu. Europska Komisija u tom smislu odlučila je te situacije rješavati odlukama, koji su privremeni izvori prava, a donose se zato jer omogućavaju dakle jednu relativno brzo normiranje što takve situacije zahtijevaju, a onda je cilj, a privremene su zato jer se te onda odluke kasnije ili ugrade u određene direktive ili u normative, odnosno standarde. četiri takove odluke Europske Komisije, jedna se odnosi na kemijske tvari koje se zovu talati, koji su u igračkama. To je ugrađeno u direktivu pa se to će onda na taj način riješiti. Drugo se odnosi na neke magnete u dječjim igračkama, da sad ne idem u detalje, gdje je dan rok dvije godine nadležnim tijelima Europske unije, da to riješe normativima, odnosno standardima. I postoje još dvije odluke koje bismo mi sada htjeli primijeniti. Jedna se odnosi na upaljače koji imaju izgled dječjih igračaka, koji su se pokazali opasnim jer se djeca mogu opeći, izazvati požar i slično. I drugo se odnosi na jednu vrstu kemijske tvari koja se zove dimetil fumarat, koji se nalazi u nekim kožnim proizvodima, izaziva Dakle donošenjem ovog zakona te odluke Europske Komisije primijenile bi se na način da se onda donesu naredbe kojima bi se ti proizvodi povukli sa tržišta, odnosno ograničilo njihovo, dakle da budu na tržištu. Isto tako predlaže se još jedna dopuna zakona, dakle kako naravno ostajanje na tržištu proizvoda koji su, koji bi morali biti zabranjeni ili povučeni, dakle koji nisu sigurni se i kažnjava, a kako je ipak cilj u prvom redu da se ti proizvodi povuku, pogotovo što nekad i dakle oni koji te proizvode distribuiraju, i nisu do trenutka naredbe znali da su ti proizvodi opasni, dakle …/Ne razumije se./… da ti trgovci, odnosno distributeri takvih proizvoda neće naravno biti kažnjeni ako dobrovoljno to povuku nakon saznanja, odnosno ako te proizvode povuku u roku 10 dana nakon što je nadležno tijelo, a to je naravno inspektorat ih na to upozori, tada neće biti kažnjeni. I još se uvode kazne za odgovorne osobe u pravnoj osobi koje prije nisu postojale, a također se predlaže i još jedna dodatna zaštitna odredba u smislu da ako ne postoji negdje norma Europske unije, ali se pokaže da je neki proizvod opasan, dakle da se može donijeti odluka u određenoj proceduri, kojom bi se taj proizvod proizvod tada ograničio na tržištu, odnosno povukao sa tržišta. I moram reći dakle, Hrvatska ima obveze ove dvije odluke Europske unije, odnosno Europske Komisije ugraditi, dakle i to najkasnije 6 mjeseci prije ulaska u Europsku uniju, dakle mi smo sada naravno u roku, i isto tako moram reći ovaj tekst zakona je dostavljen Europskoj Komisiji koji se s njime složila i pozitivno ga ocijenila, pa ja predlažem da se zakon prihvati. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor? Zakonodavstvo, gospodarstvo, europske integracije? Otvaram raspravu. Klub HDZ-a, gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda postiže se potpuna usklađenost s pravnom stečevinom Europske unije iz ovog područja. Sigurnost proizvoda pitanje je od iznimne važnosti kako u državama članicama Europske unije, tako i u Republici Hrvatskoj. Politika zaštite potrošača kao krajnjih korisnika proizvoda bitna je za uspostavu i funkcioniranje zajedničkog tržišta. Mjere vezane uz sigurnost proizvoda u poglavlju 28. zaštita potrošača i zdravlja, pravne stečevine Europske unije, odnose se na direktivu o općoj sigurnosti proizvoda, na 2 direktive o odgovornosti za neispravan proizvod te na direktivu koja se odnosi na proizvode koji zbog toga što nisu onakvi kakvima se prikazuju, a zapravo radi se o opasnim imitacijama, ugrožavaju zdravlje ili sigurnost potrošača. Međutim, nerijetko se na tržištu EU pojavljuju proizvodi koji zbog određenih sastojaka, odnosno načina proizvodnje nisu sigurni za potrošače, a za koje ne postoji poseban propis kojim je uređena njihova sigurnost kao što su to primjerice različite vrste upaljača koje je i gospodin državni tajnik ranije naveo, a koji asociraju na dječju igračku kada je moguće da dijete posegne za istim te se eventualno ozlijedi. Također, neki proizvodi sadrže u sebi određene kemijske spojeve kao što su dimetil-fumarati koji mogu izazvati ozbiljne zdravstvene poteškoće kao što su teške alergijske reakcije. Da bi se potrošači na unutarnjem tržištu zaštitili od takvih novonastalih situacija, a koje nisu uređene posebnim propisima za koje je potrebno hitno djelovanje, Europska komisija donosi odluke kojima se zabranjuje, odnosno ograničava stavljanje na tržište i izvoz određenog proizvoda ili serije proizvoda koji predstavljaju ozbiljnu opasnost. Kako bi hrvatski potrošači također bili zaštićeni na tržištu od ovakvih ili sličnih pojava predloženim zakonom omogućit će se da se odluke donesene od strane Europske komisije primjenjuju u RH i prije njenog punopravnog članstva u EU. Isto tako na tržištu, odnosno u uporabi pojavljuju se proizvodi, posebice oni koji se koriste u okviru pružanja usluga, a čija sigurnost nije uređena posebnim propisima niti za iste postoje odgovarajuće norme. Zbog zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača u takvim je situacijama potrebno urediti uvjete i postupke za sigurnu uporabu tih proizvoda ili grupe proizvoda kao i za nadzor nad istima koji su već u uporabi. Predloženim će se zakonom postići potpuna usklađenost Zakona o općoj sigurnosti proizvoda sa pravnom stečevinom EU i stvoriti uvjeti za učinkovitijom provedbom u situacijama kada se na tržištu pojave nesigurni proizvodi. Čelnik središnjeg tijela Državne uprave koji je nadležan za poslove opće sigurnosti proizvoda imat će ovlast donositi provedbene propise kojima će se urediti uvjeti, postupci te načini sigurne uporabe, odnosno održavanja proizvoda posebice onih u okviru pružanja usluga, a čija sigurnost nije uređena posebnim propisima niti za takve proizvode postoje odgovarajuće norme. Na taj način osigurat će se njihova sigurna uporaba, a sve u cilju visoke razine zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača poglavito osjetljivih kategorija kao što su to npr. djeca. U cilju poticanja dobrovoljnih mjera nadležni inspektor neće podnositi optužni prijedlog niti donositi prekršajni nalog ukoliko proizvođači ili distributeri dobrovoljno poduzmu mjere kojima se ispunjavaju sigurnosni zahtjevi ili ako kroz poziv na suradnju od strane nadležnog tijela izvrše sve obveze u roku od radnih dana od dana poziva na suradnju. Isto tako ukoliko nakon isteka navedenog roka proizvođači ili distributeri ne izvrše sve obveze koje su im naložene nadležni će inspektor podnijeti optužni prijedlog ili donijeti prekršajni nalog protiv navedene osobe, a prilikom određivanja novčane kazne osim pravne osobe bit će sankcionirana i odgovorna osoba u pravnoj osobi. Na taj način želi se pojačati odgovornost za stavljanje nesigurnih proizvoda na tržište, a to sve u cilju još učinkovitije provedbe politike sigurnosti proizvoda u RH. u RH. Na taj način RH moći će pravovremeno djelovati i u potpunosti zaštititi i svoje tržište, ali isto tako i svoje potrošače od nesigurnih i opasnih proizvoda koji se eventualno mogu naći na tržištu. prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda predstavlja, kao što sam i ranije navela, dodatno usklađivanje zakonodavstva

Klub HNS-HSU-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Danica (HNS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Po važećem se Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda uređuje sigurnost proizvoda na način da se na tržištu moraju nuditi samo sigurni Na tržištu se nažalost pojavljuju i proizvodi koji zbog određenih sastojaka, odnosno načina proizvodnje nisu sigurni za potrošače, a za koje ne postoji poseban propis kojim je uređena njihova sigurnost. Neću ponavljati, čuli smo ovdje primjer upaljača, čuli smo ovdje primjer proizvoda koji u sebi sadrže neke određene kemijske spojeve. to su ti primjeri koji predstavljaju opasne ili potencijalno opasne proizvode na tržištu. Isto tako na tržištu, odnosno u uporabi pojavljuju se proizvodi, posebice oni koji se koriste u okviru pružanja usluga, a čija sigurnost nije uređena posebnim propisima niti za iste postoje relevantne norme. Na europskom tržištu takove situacije drži pod kontrolom Europska komisija čijim odlukama se zabranjuje, odnosno ograničava plasman na tržište i izvoz takovih proizvoda jer su klasificirani kao opasni proizvodi. I hrvatski potrošači se moraju štititi od ovakovih pojava. Po prijedlogu ovoga zakona omogućava se primjena svih odluka Europske komisije vezane za spomenutu problematiku u RH i prije punopravnog članstva RH u EU. I to na način da će čelnik središnjeg tijela Državne uprave RH nadležan za poslove opće sigurnosti proizvoda naredbom propisati način postupanja proizvođača, odnosno distributera, a vezano uz opasan proizvod u roku od 20 dana. Ponavljam, 20 dana od dana objave odluke Europske komisije u službenom glasilu Europskih zajednica. Za nas iz kluba HNS-a, HSU-a taj rok se čini neprimjereno dugačkim. Zašto treba gospodine državni tajniče proteći dugih 20 dana kako bi se napisala naredba od strane čelnika naše državne uprave. Po prijedlogu ovoga zakona proizvođač ili distributer ima još i 10 radnih dana za primjenu iste. Dakle zbrojeno, opasan proizvod može biti na našem tržištu preko 30 dana uz potencijalnu opasnost da se ugroze sigurnost i zdravlje korisnika potrošača. Zašto tako dugo? Ovim se zakonom dalje definiraju pojmovi koji se upotrebljavaju u zakonu pa se tako kaže da se sigurnim proizvodom označava bilo koji proizvod koji u normalnim ili razumno predvidljivim uvjetima uporabe ne predstavlja nikakav rizik ili samo najmanji rizik spojiv s uporabom proizvoda, te koji se smatra prihvatljivim i sukladnim s visokom razinom zaštite, sigurnosti i zdravlja ljudi a opasan proizvod je svaki proizvod koji nije sukladan s definicijom sigurnog proizvoda. Želim još spomenuti i podvući definiciju pojma opasne imitacije koja kaže da je to proizvod zavaravajućeg izgleda koji nije hrana, a ima oblik, miris, boju, vanjski izgled, ambalažu, oznake, obujam ili veličinu koji potrošača posebice djecu dovodi u zabunu da ga zamijeni za hranu i na taj način predstavlja opasnost za zdravlje i sigurnost djeteta. zakonom se dalje reguliraju opći sigurnosni zahtjevi i kriteriji ocjenjivanja sukladnosti proizvoda, prekršajne odredbe, prijelazne i završne odredbe. Klub HNS-a, HSU-a će svakako podržati ovaj prijedlog zakona, jer smatramo da je to daljnji pozitivan iskorak, ali bismo molili pojašnjenje oko ovih rokova i ako je moguće ja lijepo molim da se ti rokovi skrate. Hvala lijepa.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub HDSSB-a će podržati ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda s KOnačnim prijedlogom zakona. Evo malo po malo, mic po mic i na kraju smo došli do konačno do konačno dakle potpuno usklađenog stava EU i hrvatskog zakonodavstva u svezi kvalitete i sigurnosti proizvoda. Naime, poznato nam je da smo prije nekih godinu ili pola godine, godinu dana raspravljali otprilike negdje o istoj ovoj temi o sigurnosti proizvoda. I ovo je sada nekakva dopuna koja je mogla mislim da je i onda mogla biti učinjena, dakle da smo mogli i onda u toj raspravi kada smo govorili o kvaliteti i sigurnosti proizvoda uvrstiti današnji prijedlog zakona. Jasno da je i nama nepojmljivo u HDSSB-u da su ovi rokovi 20 + 10 dana, dakle od odluke Europe da kažem tako skraćeno za zabranu određenih proizvoda zbog opasnosti po sigurnost, da protiče 20 dana, a onda od odluke našeg čelnika središnjih tijela državne uprave još 10 dana. To je mjesec dana. Dakle u tih mjesec dana prodaja i distribucija toga proizvoda može biti tolika da zaista ugrozi sigurnost potrošača. Pa mi nije jasno iako je ovo konačni prijedlog zakona, ne znam može li se što učinit za ubrzanje ovih rokova odnosno za skraćivanje ovih rokova 20 +10 recimo da to bude 7 + 7 bar tako na taj način. ovaj se zakon odnosi na proizvode za koje ne postoji poseban propis o kvaliteti i sigurnosti o sastavu, o obliku, to je ono što je gospođa Hursa govorila o opasnoj imitaciji ili pak kada govorimo o sastavu i kvaliteti, to su proizvodi koji sadrže kemijske proizvode poput dimetilfumarata ili još nekih drugih benzenskih spojeva itd. Znamo da poglavito u dječjim igračkama i proizvodima za djecu postoje takvi spojevi i znamo da je danas težnja za brzom zaradom dovela do toga da su uvoz i uvoznice vrlo unosni i znamo da se na našem tržištu mogu vrlo lako pojaviti ovakvi proizvodi upravo i zato pozdravljam donošenje ovoga Zakona o općoj sigurnosti proizvoda. I jasno da će ga HDSSB podržati. definicija da poticanje dragovoljnih mjera koje će vršiti nadležni inspektor će doprinijeti tome da inspektor neće podnositi optužni prijedlog. Na drugom mjestu se to zove zapravo poziv na suradnju što je jedno te isto i ta ta dragovoljna mjera ili poziv na suradnju traje 10 dana, a mislim da se on može skratiti da je dovoljno i 7 dana za takav poziv na suradnju ili pak dragovoljnu mjeru mjeru i stavljanja s tržišta takvih opasnih proizvoda ili proizvoda koji kako ovdje piše predstavljaju opasnost za sigurnost poglavito kod djece ili pak sadrže određene kemijske spojeve koji mogu izazvati ozbiljne zdravstvene reakcije poput alergija, pa ja bih rekao i određenih određenih kancerogenih pojava u smislu pojave malignih bolesti na organima određenim posebice na urinarnim itd. da sada ne ulazimo u medicinu. Ja sam osobno i gospodine državni tajniče zadovoljan da je to zapravo jedna promptna jedna žurna reakcija koja će uslijediti putem objave odluke Europske komisije, a onda putem čelnika središnjeg tijela državne uprave. Ali ako je već promptna reakcija onda neka bude promptna i u smislu vremenskog razdoblja koje protiče od objave Europske komisije i objave našeg čelnika središnjeg tijela državne uprave. Ukoliko to bude onda zaista nema razloga da uopće jednom trunkom sumnjamo u dobronamjernost i jasno da ćemo kao klub HDSSB biti za usvajanje ovoga zakonskog prijedloga. Hvala vam lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Željko Turk, izvolite. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedavajući. Poštovani gospodine državni tajniče. Pred nama je prijedlog jednog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona općoj sigurnosti proizvoda sa konačnim prijedlogom kojim se, kao što su i prethodnici već rekli, usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, a u prilogu tome je izjava o njegovoj usklađenosti sa pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe i u većem dijelu zakona koji se usklađuju sa zakonodavstvom zakon odnosno njegova izmjena koja je jednim dijelom i interesantna i za širu javnost, a posebice onda kada imamo prilike ili pročitati u štampi ili vidjeti na javnim medijima određene proizvode, prije svega usuđujem se reći iz uvoza iz možda Dalekoga istoka ili negdje slično, a da ne apostrofiram niti zemlju niti proizvođača koji u današnjoj tržnoj utakmici koja je prisutna u čitavom svijetu su sa određenim manjkavostima i kvalitetama i koja je ajmo reći tako možda postojala neću reći rupa u zakonu, ali određena nemogućnost brzog i kvalitetnog reagiranja na tu temu koja je prije svega to prepoznato apsolutno i u Europskoj uniji, a onda sukladno tome i u našoj zemlji. Prethodnici su već rekli svakako da postoji ustavna osnova za donošenje ovoga zakona i da je sigurnost proizvoda sama po sebi od iznimne i izuzetne važnosti kako u državama državama članicama Europske unije tako i u Republici Hrvatskoj, prije svega imajući u vidu zaštitu potrošača, a sa druge strane i mogućnost dakle određenih loših posljedica po pitanju neispravnosti uporabe takovih proizvoda. Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda iz ožujka 2009. naše nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske je usklađeno sa pravnom stečevinom Europske unije iz ovoga područja, svakako da se na našem tržištu kako Hrvatska napose i u Europi, tržište Europske unije, pojavljuju određeni proizvodi koji zbog svojih sastojaka odnosno načina proizvodnje nisu sigurni za potrošače, a za koji ne postoje posebni propisi kojima bi bila uređena njihova sigurnost te ću dakle spomenuti da prije svega riječ mogućnost ozljeđivanja koja je prije svega vezana uz našu mlađu populaciju, prije svega djece te pravni način. Reguliranje te problematike kako bi se ta mogućnost ozljeđivanja svela na najmanju moguću mjeru, a isto tako i na određene kemijske spojeve kao sastojne dijelove određenih proizvoda koji mogu biti opasnost u njihovoj upotrebi opet je prije svega vezana uz upotrebu same djece, a svjesni smo da proizvođači u različitim dijelovima svijeta u toj tržnoj utakmici, u bitci za proizvodnju, bitci za profit često kvalitetu svojih proizvoda smanjuju odnosno stavljaju ih na najmanju moguću mjeru imajući u vidu prije svega zaradu. Da bi se potrošači na našem tom unutrašnjem tržištu zaštitili od takve novonastale situacije, a dakle ponavljam one nisu uređene nekim posebnim propisima, Europska komisija donosi upravo te odluke kojima se zabranjuje odnosno ograničava stavljanje na tržište i kroz izvoz određenog proizvoda ili serije proizvoda koje predstavljaju ozbiljnu opasnost. Kako bi naši hrvatski potrošači bili zaštićeni na tržištu takvih pojava ovim se zakonom omogućuje da će se odluke donese od strane Europske komisije primjenjivati i u Republici Hrvatskoj ne od momenta našeg prijema u u punopravno članstvo nego i prije toga roka što nam svakako ide u prilog. Isto tako, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda potiče dragovoljno postupanje proizvođača i distributera kada je riječ o ovoj tematici, ali je praksa vrlo često pokazala u nekim slučajevima da zbog pojačanje odgovornosti za stavljanje i dati odluku za stavljanje takvih nesigurnih proizvoda na tržište potrebno je sankcionirati odnosno propisati sankcije ne samo za pravne osobe nego i za odgovornu osobu u pravnoj osobi kako bi tu nesigurnost stavili na što je moguće manju mjeru. predloženim zakonom će se svakako postići ta potpuna usklađenost Zakona o općoj sigurnosti proizvoda sa pravnom stečevinom Europske unije iz ovog područja i stvoriti se uvjeti za učinkovitiju provedbu, a a u situaciji kad se na tržištu takvi nesigurni proizvodi i pojave. Kao što su kolege rekle, zbog visoke razine zaštite omogućit će se da se odluke koje su donesene od strane Europske komisije, a koje se odnose na tematiku opasnog proizvoda, primjenjuju u Republici Hrvatskoj i to na način da se u roku od 20 dana, a o kojoj je ovog momenta bila i diskusija da li je taj rok možda moguće i smanjiti, objave te odluke Europske komisije gdje u službenom glasilu Europske zajednice čelnik središnjeg tijela državne uprave mora propisati način postupanja proizvođača odnosno distributera, a vezano uz opasan proizvod. Ja ovdje želim reći i pozdravljam ideju one dragovoljnosti, a to znači da se distributer ili proizvođač nakon što bude upozoren na nepoštivanje ovog zakona u primjerenom vremenu nađe rješenje ili takav proizvod povuče iz samog tržišta ili ga na drugi adekvatan način sanira, da se ne propisuju sankcije što pozdravljam. A isto tako jasno je da ne pridržavanje ovakvih zakonskih propisa i u skladu s ovim novim prijedlogom zakona, odnosno izmjene zakona treba sankcionirati i sukladno tome dakle Prijedlog ovog zakona o izmjenama i dopunama zakona o općoj sigurnosti proizvoda, sa konačnim prijedlogom, i podržavam. Hvala. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo. Potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege, zastupnici. ovaj Zakon o općoj sigurnosti proizvoda sigurno jedna je važna stavka i karika u sigurnosti proizvodnje, a posebno zaštite proizvođača kao korisnika tih proizvoda. To funkcioniranje Hrvatske u sklopu ovog zajedničkog europskog tržišta je i naša obveza, ali još više i prevođenje ovih direktiva i zakonskih odredbi Europe još više i važnije je i obveza ne samo da mi kao buduća članica usklađujemo svoje propise nego još više da stvorimo jednu sigurnost naših potrošača koja je sigurno jedna od osnovnih potreba zašto i stalno dopunjavamo ovaj Zakon o sigurnosti i vršimo određene izmjene i dopune ovoga Zakona o sigurnosti proizvoda. Jer štititi sigurnost potrošača normalno da to pokazuju potrebu i određeni primjeri i određeni elementi svakog proizvoda. Ovdje kad spominjemo karakteristike proizvoda osobito njegov sastav, pakiranje, upute za sklapanje, te po potrebi .../Govornik se ne da smo svjesni da često puta upravo ovo što je Boro govorio jedna težnja za brzom zaradom normalno vodi do toga da često puta nemamo sigurne proizvode, da često puta pod imitacijom imamo govorimo o nekom kvalitetnom proizvodu i normalno da u takvoj situaciji takovi proizvodi mogu izazvati o određene probleme kod potrošača posebno ako oni spadaju u grupu proizvoda koji mogu ugroziti i zdravlje, pa čak i život a ovdje je već bilo govora o proizvodima koje koriste ne znam bi mogla djeci naškoditi ili nekome drugome. Druga stvar, pitanje zajedničkog djelovanja utjecaja jednog proizvoda na drugo i normalno predviđanje da jedan sa drugim u sinergiji može stvoriti još veće probleme također je jedan od primjera kada proizvod može biti nesiguran i dovesti do problema. Ono što je često puta karakteristično to je upravo i pitanje predstavljanje i označavanja i određenih uputa kod tih proizvoda kako se koriste. Pa posebno imamo slučajeva onih igračaka ne gdje toliko sitno je napisano da ne može, ja ne znam tko može pročitati često puta uputstvo na određenom proizvodu i normalno da je to jedan od problema koji može izazvati takav način uputstava i označavanja da taj proizvod bude nesiguran, odnosno da izazove probleme kod potrošača. I isto tako ovo što je bilo govora kategorije proizvođača koji taj proizvod upotrebljavaju, a one idu od najmanje populacije djece pa do odraslih i do starijih ljudi. Normalno da isto kao takovi su oni više izloženi rizicima ako imamo proizvode koji nisu sigurni. Normalno da igračke sa određenim bojama ili nekim otrovnim itd. mogu biti opasnost za određene kategorije potrošača. Kako se zaštititi od nesigurnih proizvoda? Mislim da je to jedno od pitanja koje evo i ove izmjene zakona normalno pokušavaju rješavati. Mi međutim imamo pojavu da se pa i u novinama vidimo pojavljuju određeni laboratoriji, ne znam imaju čak i neku podršku čak i ministarstava itd., da se daju određeni certifikati o kvaliteti proizvoda. Mislim da sve to ima svoju cijenu i često puta određeni proizvodi odnosno proizvođači tih proizvoda idu na taj dio da bi dobili jedan da bi dobili jedan certifikat pa misle da su s time riješili ovaj problem sigurnosti proizvoda. To naravno sve i košta i poskupljuje takav proizvod, ali mislim da je ipak provođenje ovog Zakona o kojem govorimo da je to jedna sigurnost koja potiče u prvom redu dragovoljnost. Znači, da se na jedan kvalitetan način i proizvođač i distributer, da ne kažem odobrovolje nego da shvate što znači sigurnost tog proizvoda i zbog čega on treba biti siguran za proizvođača. No, vrlo je ovako jedan primjeren način to je dato ovome. Vjerojatno je to i na neki način prevedeno, odnosno da se takove stvari te dragovoljnosti u razvijenim europskim zemljama da je to prisutno i da normalno ne može netko ni zamisliti si da proizvodi proizvod koji je opasan. Međutim, i ako se i slučajno i pronađe kao takav on vrlo brzo reagira da ga se riješi. Međutim, kod nas mislim da često puta ta svijest proizvođača i distributera baš neće biti usmjerena samo na ovaj dio dragovoljnosti nego će nekada trebati se primijeniti i ovaj drugi dio pitanje sankcija, određenih kazni i to na osnovu prijave nadležnog inspektora. Sve to govori da ovaj Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, ove dopune i izmjene koje su sada prisutne da su one neophodne i da naše uključivanje u europske tijekove zajedničkoga tržišta i kroz ovaj način treba da bude razriješeno. Međutim, na kraju smatram da ipak osnovni cilj bit će ispunjen ako navedeni proizvodi na tržištu budu takvi da potrošač ima određenu sigurnost kad ga kupuje i da neće tim proizvodom biti ugroženo njegovo zdravlje ili čak život. Kada taj cilj bude ispunjen tada ćemo sigurno moći reći da je i implementacija ovoga zakona u stvarnosti i zaživjela. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt državni tajnik Krešimir Rožman. Izvolite. nismo sami mi odredili nego smo ga preuzeli iz direktive opće sigurnosti proizvoda, gdje u članku 13. se kaže države članice poduzimaju sve potrebne mjere za primjenu odluka, to se radi o tim odlukama se./… zakona, u roku od 20 dana, a kaže onda dalje osim ako se u samim tim odlukama ne odredi drukčije razdoblje. Dakle 20 dana je standardni rok, a onda ako se radi o proizvodima koji bi bili ozbiljnog rizika, onda bi u samoj odluci bio neki kraći rok. I drugo ono pitanje 10 dana nakon upozorenja, jasno ako bi se radilo o jednom proizvodu koji bi imao ozbiljni rizik, to treba gledati u skladu sa definicijom ozbiljnog rizika, koji zahtjeva brzo djelovanje nadležnog tijela, tijela, uključujući rizične posljedice nisu trenutačne, u takvom slučaju dakle ni inspekcija ne bi onda cijeneći da se radi o ozbiljnom riziku trebala i smjela ostavljati taj onda rok od 10 dana, ali onda bi sam taj rok za naredbu ne bi bio vjerojatno 20 dana, nego bi bio kraći rok. I samo da još kažem o dvije stvari. Jedno je pitanje veličine slova, to je istina da slova znaju biti tako mala da nisu čitljiva, međutim nema unije koji to regulira, a mi sami ne možemo to onda na žalost učiniti, zbog toga jer bi to bilo narušavanje slobode kretanja roba, dakle mi bismo tada spriječili robe iz Europske unije, mi bi stavili jedan standard koji nije standard unije. I na koncu samo da kažem u vezi igračaka, dakle ona direktiva koja se spominje, koja se odnosi na …/Ne razumije tu je bila odluka koja je pretočena u direktivu i što se tiče igračaka, dakle i ta je onda direktiva implementirana kod nas u pravilnik Ministarstva zdravstva koji regulira pitanje igračaka, to je dakle posebni pravilnik. Hvala lijepa.